Nastavljamo sa radom. Na redu je treća točka dnevnog reda. 1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuna Zakona zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak prvo i drugo čitanje P.Z: br. 139.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 u Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi gospodin Dražen Jurković. Izvolite. **Jurković, Dražen** Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici dopustite da vam u ime predlagača Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi predstavim Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Naime, ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti utvrđen je … /Govornik se ne razumije./ … zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku, prava i obaveze jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, te pravnih i fizičkih osoba u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, mjere za zaštitu mjere za zaštitu pučanstvu od zaraznih bolesti, te nadzor nad provedbom tih istih mjera. Ono što je najbitnija odrednica i ono što se mijenja u ovome zakonu, a u bivšem zakonu je odredbom članka 3. važećeg zakona taksativno su navedene zarazne bolesti čije sprečavanje i suzbijanje je od interesa za Republiku Hrvatsku. Zbog novih zaraznih bolesti, te bolesti koje su promijenile svoju epidemiologiju ukazuje se nužnim odrediti zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku regulirano podzakonskim propisom čijim se donošenjem omogućuje promptno reagiranje u cilju zaštite zdravlja ljudi. Stoga sa ovim zakonskim prijedlogom daje ovlast ministru nadležnom za zdravstvo za donošenje liste zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku. Također člankom 23. važećeg zakona uređeno je pitanje obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. S obzirom na potrebu razgraničenja između preventivne i obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izmjenama članka 23. uređuje se da se preventivna dezinfekcija, dezisekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi radi uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti, uklanjanja šteta koje nastaju uništavanjem, onečišćenjem hrane, te kontaminacijom određenih objekata koji uzrokuju mikroorganizmi štetni člankonošci i glodavci. Sukladno izmjenama istog članka, obavezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi suzbijanja širenja zaraznih bolesti u određenim objektima, suzbijanje širenja zaraznih bolesti u prometnim sredstvima, brodovima i sl., te suzbija širenja zaraznih bolesti u skladištima hrane. Vezano uz zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama, odgovarajućim izmjenama članka 31., 32., i 33. važećeg zakona proširuju se zabrane vezano uz obavljanje određenih poslova u školama i drugim ustanovama za djecu i mladež kao i za zdravstvene radnike i radnike koji obavljaju djelatnost pružanja usluga higijenske njege osoba ako te osobe boluju od određene zarazne bolesti. Provedba ovoga zakona neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna. Obzirom da se radi o zakonu kojim se usklađuje zakonska regulativa s propisima Europske unije sukladno članku 161. stavku 1. Poslovnika Hrvatskog sabora, predlaže se da se zakonski prijedlog donese po hitnom postupku. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za zdravstvo Hvala lijepa. Štovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, predstavnici predlagatelja. Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb je na svojoj devetoj sjednici razmotrio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s Konačnim prijedlogom zakona. Ovaj odbor raspravio je ovaj zakon kao matično tijelo sukladno članku 76. Poslovnika Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja, a članovi Odbora podržali su predloženi zakon kao kvalitetan pomak u borbi sa zaraznim bolestima, a čija primjena će omogućiti brže reagiranje u njihovom sprečavanju i suzbijanju, a time i bolju zaštitu zdravlja ljudi. Odredbama važećeg zakona lista zaraznih bolesti čije sprečavanje i suzbijanje je od interesa za Republiku Hrvatsku utvrđena je taksativnim navođenim bolesti, a zbog pojave novih zaraznih bolesti, te bolesti koje su promijenile svoje epidemiologiju potrebna je česta dopuna liste zaraznih bolesti. Uslijed toga bilo je nužno mišljenje članova odbora predvidjeti jednostavniji postupak dopune liste zaraznih bolesti. Davanjem ovlasti ministru da donosi listu zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku pridonijeti će učinkovitosti zaštite pučanstva od zaraznih bolesti istakli su članovi odbora. Nakon opširne rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Ima li još predstavnika odbora? Ne. Otvaram raspravu. Prva je na redu gospođa Karmela Caparin u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti s Konačnim prijedlogom zakona. Zbog vitalne važnosti nadzora nad zaraznim bolestima za cijelo društvo najvažniji elementi tog sustava utvrđeni su i zakonom. I ovaj zakon predstavlja usklađivanje sa zakonodavstvom Međunarodni sanitarni pravilnik još od 2005. godine obvezuje svaku zemlju da sve zarazne bolesti prema objektivnoj epidemiološkoj procjeni mogu biti međunarodni rizik a ne samo za neke. Zarazne bolesti se šire brže nego ikada. Od 1970.-te godine svake godine se identificiralo jedna ili više novih bolesti, 39 ukupno, a samo u posljednjih 5 godina zabilježeno je više od od 1100 epidemija među kojima je epidemija kolere, dječje paralize i ptičje gripe. Masivnim cijepljenjem, podizanjem sanitarnog zdravstvenog standarda, upotrebom antimikrobnih lijekova nije došao kraj zaraznim bolestima. U nerazvijenim zemljama zarazne bolesti su i dalje najveći zdravstveni problem. Svi smo svjesni činjenice koliku važnu ulogu imaju infektivne zarazne bolesti u svjetskoj medicini i javnom zdravstvu pogotovo danas u vrijeme globalizacije. Zarazne bolesti se nalaze među prvih pet bolesti po uzrocima smrtnosti u razvijenom svijetu, a nažalost u mnogim krajevima su i na prvom mjestu. Iako je nadgledanje zaraznih bolesti obvezatno, postoje opremljeni mikrobiološki, virusološki laboratoriji mogućnost epidemije uvijek postoji. Povećano i ubrzano širenje zaraznih bolesti rezultat je sve brojnijih međunarodnih putovanja avionima. S druge strane primjer kontrola tuberkuloze je sve teža jer se javlja u jačoj i na dosadašnje lijekove rezistentnoj otpornoj formi. Svake godine očekuje se 450 tisuća novih slučajeva multirezistentne tuberkuloze širom svijeta od čega 70 tisuća u Europskoj regiji. 2004. godine Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ imenovana je za referentnim centrom za tropsku i putničku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Tropske bolesti se javljaju kao bolesti putnika. Sve je veći broj putnika u tropske i suptropske zemlje, pomorci, poslovna putovanja, turisti, sve veći broj useljenika iz tropskih krajeva, diplomatska poslovna predstavništva. Tropska medicina i bolesti putnika sa političkim i ekonomskim razvojem Hrvatske zauzimati će sve značajnije mjesto. Suvremeni čovjek putuje u razne krajeve svijeta, izlaže se i psihičkim i fizičkim naporima, različitim klimatskim uvjetima te rizicima oboljevanja od različitih bolesti. Moramo imati u vidu putovanja starijih osoba sa kroničnim bolestima i bolesnika sa različitim oblicima imunodeficijencije, odnosno smanjene otpornosti prema infekciji. Ovim zakonom se upravo definiraju zarazne bolesti čije sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku kako bi se na vrijeme reagiralo i zaštitilo zdravlje ljudi. Ovlasti za donošenje liste daju se ministru, kao i promptno proglašavanje zarazne bolesti i mjera sprječavanja. Važna je odredba o promptnom reagiranju zdravstvenog radnika koji utvrdi oboljenje, sumnju na oboljenje ili smrt od zarazne bolesti a kada nije u službi na radnom mjestu da o tome izvijesti najbliži zavod za javno zdravstvo županije, odnosno Grad Zagreb. Zakonom se uređuje da se preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebne mjere provode radi uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti, uklanjanja šteta koje nastaju uništavanjem uništavanjem i onečišćenjem hrane, te kontaminacija određenih objekata koje uzrokuju mikroorganizmi, štetni člankonošci, artropodi i štetni glodavci. Njome se sprječava i širenje zaraznih bolesti u određenim objektima, prometnim sredstvima, brodovima, skladištima hrane. Zakonom se preciznije određuje i pitanje vezano uz obvezne dezinfekcije u slučaju kolere, kuge, virusnih hemoragijskih groznica, bjesnoće, poznata nam u novije vrijeme sarsa ili teškog akutnog respiratornih sindroma, legionarske bolesti te drugih zaraznih bolesti ako postoje epidemiološke indikacije. Sanitarni inspektor može odrediti druge mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti. Obzirom na težinu zaraznih bolesti proširuju se zabrane vezane uz određene poslove u školama, ustanovama za djecu i mladež ukoliko osobe boluju od ostalih zaraznih bolesti, a ne samo tuberkuloze, uzročnika crijevnih bolesti, gnojne i parazitarne. I na kraju danas, kada nastaju sumrak antibiotske ere, javljaju se rezistentni mikroorganizmi, kada se javljaju nove bolesti, teški virusni hepatitisi, novi virusni encefalitisi, spolno prenosive bolesti, kada se zbog globalne promjene klime u određenim dijelovima svijeta ponovno javljaju i malarija i difterija, kada bioterorizam i biološko oružje donosi najklasičnije i visokokontagiozne zarazne bolesti kao što su antraks, variola i kuga, potrebno je imati dobar Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, potrebno je imati stručno medicinsko osoblje, infektiološke odjele sa mogućnošću izolacije, infektologe i opremljene laboratorije. A nedavno smo bili svjedoci prije 5, 6 godine kada je jedan od ministara htio ukinuti zarazne odjele u bolnicama. Županije i općine, gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, sredstva za nadzor nad provođenjem tih istih mjera. Zarazne su zaista stalna, neposredna ili potencijalna opasnost za svaku ljudsku zajednicu pa tako i za našu. I nakon rasprave članovi i članice Kluba Hrvatske demokratske zajednice su prihvatili ovaj dobar zakon. Gospodin zastupnik Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, zastupnice i zastupnici, kolegice i kolege. Danas imamo pred nama dva zdravstvena zakona. Jučer je Vlada Republike Hrvatske poslala 9, od toga 5 dorađenih, 4 nova, a razlog je svima vama jasan. Razlog je zato što je protekli mandat ministra zdravstva, prošlog ministra zdravstva bio mandat, kako se to pjesničko, filozofski, politički kaže mandat koji su pojeli skakavci. Mandat čija je karakteristika i obilježje bila samo odgađanje i čekanje i jasno da se tijekom vremena nakupilo i novog državnog tajnika očito čeka puno posla. Mandat koji je bio pun improvizacija. Zarazne bolesti i usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom i obzirom da ove godine slavimo 120 godina rođenja Andrije Štampara i da slavimo 60 godina Svjetske zdravstvene organizacije a on je bio prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacija, bio je prvi predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije, ako ćete to ispraviti, onda je red da se sjetimo njegovog citata 1924. godine: „Neznanje je najveći neprijatelj zdravlja.“, citat završen. To vrijedi i danas, to vrijedi i danas. Od 1967. do danas je prošlo 42 godine, od te 42 godine su otkrivene, detektirane i počete liječiti 39 novih bolesti, točnije jedna bolest na godinu dana. I kolegica Caparin i ja, vjerojatno i kolega Bagarić, niz tih bolesti nije učio, zato što ih jednostavno tada nisu bile otkrivene. Sjetimo se HIV, AIDS 1982., 1983., hepatitis C je tek napunio punoljetan, 1989. tek je napunio 18 godina. SARS, ebola, cijeli niz bolesti koji se razvio, koji danas predstavlja veliku opasnost i zato je dobro da smo završili onaj mandat i počeli napokon usklađivati naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije i donijeli napokon listu zaraznih bolesti na kojoj postoji 89 bolesti. Fali vam 90, a to ću vam reći kasnije. Dakle zarazne bolesti kao što znate su karakteristika koja je u fazi globalizacije ne samo tropskih bolesti nego i drugih bolesti se nevjerojatno brzo širi, a potencijalno u sebi nude nude veliku opasnost od bio terorizma. I zato je jako dobro napisano u poglavlju obrazloženja zakona, citiram: «Treba promptno i bez odgode, osobito mi se ovo sviđa bez odgode reagirati i prijaviti sve zarazne bolesti.» I to je u redu. Dijagnosticirati i prijaviti. Nažalost to nije situacija za terapiju kod nekih bolesti pa ja preporučam da se također promptno i bez odgode počne i terapija nekih zaraznih bolesti jer to ako ne zakonski onda barem podzakonskim aktima riješimo i onda se nećemo stalno ispravljati netočne navode. Primjerice jučer je naš ministar kojeg danas nema ovdje rekao da postoji 4 linearna akceleratora. U Hrvatskoj postoji 7. Dakle rekao je da se 70% tumora liječi radio terapijom što jasno nije točno. Liječe se komplikacije tumora, a ne liječe se tumori radio terapijom. I da ne bi došlo do stalnih ispravaka preporučam da promptno i bez odgode uvedete liječenje zaraznih bolesti. Primjerice hepatitis B i hepatitis C se spominje na 4 mjesta. Ne samo onaj pacijent koji je aktivan, koji je zarazan, koji širi bolest nego onaj koji je nositelj antigena se mora prijaviti. Zašto? Razlog je vrlo jednostavan. Hepatitis B i hepatitis C definitivno u roku od 15 godina dovodi do ciroze jetre, a u roku od 20 godina do karcinoma jetre. To je definitivno točno. To je tzv. prirodni tijek bolesti kod nekih 10, 15, 20% ljudi. E da se ne bi ponovo jučer vraćali na raspravu jučer tko je zaslužan, tko nije za skupe lijekove, za rijetke bolesti i da ne bi tražili stalna nova sredstva sa amandmanima koje vi nažalost ne usvajate onda liječimo ih na vrijeme. Liječimo ih na vrijeme da ne bi došlo do ciroze. Liječimo ih na vrijeme da ne bi došlo do raka. Liječimo ih na vrijeme da ne bi kupovali nove linearne akceleratore ako oni nisu potrebni, ako ih možemo na vrijeme liječiti i time pomoći pacijentu Marku Markoviću koji ima hepatitis ali ono što je važno pomoći našem narodu, našoj državi, našoj admnistraciji jer smanjujemo ... /Govornik se ne razumije./ … virusa. Danas se nažalost to ne radi i savjetujem državnom tajniku da promptno i bez odgode uvede liječenje sukladno liječenju ne samo zakonodavstva nego liječenju Europskoj uniji. «Res non verba», «Djela ne riječi», apsolutno vrijede u ovome, dakle u terapiji zaraznih bolesti. Svih 89. Ono s čim smo se ponosili, ponosili smo se već, spomenut ću ponovo Andriju Štampara i njegovo javno zdravstvo. Javno zdravstvo je proteklih nekoliko godina iako je državni tajnik po vokaciji, po struci epidemiolog složit će se sa mnom, dijelom propalo. Kad bude putovao vani u Svjetsku zdravstvenu i Vijeće Europe pitat će ga između ostaloga tri stvari. Pitat će ga kako funkcionira hitna pomoć jer se vidi time organiziranost sustava. Dakle brzina dolaska, postotak invaliditeta, postotak morbiditeta i postotak mortaliteta. Pitat će ga drugo kakva je transplantacijska medicina jer se vidi složenost sustava i pitat će vas treće gospodine državni tajniče kakvo vam je javno zdravstvo, kakvo vam je, koliko imate HIV-a i AIDS-a pacijenata i vi ćete reći brojku koja je točna. 150, 170 od 200 i ponosite se tom brojkom. Zašto? Jer smo imali sjajne ljude osamdesetih godina, javno zdravstvene radnike koji su educirali nas. Koji su upozoravali. Koji su provodili prevenciju, koji su govorili javno i otvoreno znanstveno i stručno utemeljeno što je HIV, što je AIDS, kako se prenosi i na taj način danas možemo biti ponosni što smo zemlja sa izrazito niskom incidencijom. To se definitivno nije provodilo 90-tih godina za cijeli niz bolesti i zato tek danas uvodimo liste zaraznih bolesti, a da ne govorimo o nekim sličnim stvarima. Danas će donijeti zakon, ali ga treba provoditi. Međutim prije zakona, a najčešće zakonima nešto branimo nažalost treba provesti edukaciju i prevenciju. O tome ćemo kasno kad dođe pušenje. Edukaciju i prevenciju. To se ne provodi. Nema niti jedne javno zdravstvene akcije i prošli ministar je bio valjda ponosan na svoju izjavu da je, kad je rekao da je protivnik javno zdravstvenih akcija. Na tom tragu je, a vidite ovih 89 bolesti je nekoliko bolesti koje su spolno prenosive. Na tom tragu je nešto što je jako važno a to je spolni odgoj. I ova školska godina je nažalost počela sa 152 razreda manje jer nam je natalitet sve manji i manji. I ova školska godina je počela bez edukacije o spolnom odgoju. Edukacije utemeljene na znanstvenim spoznajama a ne na predrasudama. I dokle tako? 152 razreda manje. Od 89 bolesti niz je spolno prenosivih bolesti. 2035. svaki treći građanin Hrvatske, svaki treći Hrvat će biti stariji od 65 godina. Tko zna koliko će 2030. biti manje upisanih, manje upisanih pučkoškolaca u prvi razred? Zato ih moramo educirati i zato ih moramo upozoravati na prevencije i profilaksu. Mi smo se igrali, barem moja generacija, na dva mala, je li, nogomet ili na basket 1 na 1. To je bilo naše igralište. Njihovo igralište danas je «chat room». Ovo što vi imate ispred sebe. Laptopi, to je njihovo igralište. Mi smo imali balun, nogometnu loptu, ubacivali smo je u koš ili zabijali golove. Njihova lopta je miš. Klikom miša kolegice i kolege dobivaju sve informacije. Klikom miša. Ali nažalost dobijaju loše informacije jer ih ne znaju prepoznati. Ne znaju izvuči točne informacije. I to smo mi odgovorni odnosno izvršna vlast. I u spolnim bolestima, spolno prenosivim bolestima i u zaraznim bolestima a ne samo u tropskim bolestima. To je najmanji problem. Tropi su na svu sreću još uvijek daleko od nas. E da se oni ne bi educirali klikom miša i da se ne bi educirali loše onda dajte, dajte, uvedimo zdravstveni odgoj temeljen na znanstvenim i stručnim spoznajama ali ne na predrasudama jer naglašavam njihova lopta je miš. Njihov teren za razliku od kolege Rožića i mene nije nogometni teren nego «chat room». Oni uđu, uđu pod paswordom, dobijaju loše informacije a to se sve reperkusira i reperkutira na naše, na naše, na našu budućnost. Na tom tragu je nešto što mora biti neobično da se članak 38. mijenja i glasi da će zdravstveni odgoj iz članka 37. osim zdravstvenih ustanova provoditi, citiram, i druge pravne osobe. Naravno da nitko nije protiv privatizacije, naravno da nitko nije protiv privatnog poduzetništva. Ali javno zdravstvo, zato i govorimo o javnom zdravstvu. Ne govorimo o jednom slučaju. Govorimo o svim našim građanima i posao je države, zdravstveni odgoj je posao države koju na žalost mi ne provodimo ni u školama ni u zdravstvenim ustanovama i sad ćemo ga davati privatnim osobama. Na osnovu iskustva, lošeg iskustva, kad nema doma zdravlja, nedostatka javnog zdravstva, ukidanje medicine rada, azbestoze, profesionalnih bolesti, silikoze. Nema više medicine rada, ne postoji, a azbest, silikoza, rudnici postoje. Na osnovu lošeg iskustva strah me je i upozoravam već sada, strah me je i upozoravam, dakle javno zdravstvo, incidencija, prevencija, prevalencija treba biti obveza, zadak naš Zavoda za javno zdravstvo županija, a jasno mogu ući druge. Sars je poharao Aziju. Koštao ih je točno 60 milijardi dolara. Točno njihovu ekonomiju. Chicken gunija je vjerojatno devedeseta bolest gospodine državni tajniče koja se javila u Singapuru prije nekoliko dana. 200 građana sjeverne Italije je već nju dobilo. Na makonde jeziku znači “postati iskrivljen“. Pa da ne bi naše javno zdravstvo definitivno postalo iskrivljeno, da ne bi postalo na makonde jeziku, dakle jako, jako bolesno ja preporučam da prihvatite ove naše sugestije i nakon toga će se Klub SDP-a očitovati o ovom Hvala lijepo gospodine predsjedniče.

Dakle, apsolutno je netočno dakle da je prošli mandat ministarstva prošao kao neučinkovit između ostalog jer smo mi u prošloj godini imali ja mislim barem 5 zakona vezanih za zdravstvenu zaštitu koji smo donijeli. Međutim, donošenje sadašnjih zakona dakle kada ste ga vi okvalificirali kao odgađanje čekanja posve je netočan, radi toga što dakle imamo zakone redovito ovdje na traci, a evo i nedavne upute iz Europske unije su išle u korist ovog o čemu govorim. Dakle, nije samo važno zakone donositi, i još pripremiti teren pa ih sutra provoditi. Prema tome, ne radi se samo o tome koliko ćemo zakona donijeti, nego kako ćemo ih provesti, pa smo radili to i u prošlom mandatu, to radimo i sada. I s druge strane još jedan samo netočan navod, a to je da se devedesetih nije provodila ne znam dovoljan epidemiološki nadzor ili ne znam ni ja nadzor nad zaraznim oboljenjima i sve što je bilo uz to potrebno. Najbolji demant za to je činjenica da u godinama rata se nije dogodila niti jedna epidemija zaraznih oboljenja još u ratu niti na prostorima koji su bili ratom zahvaćeni. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I drugi gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih ispravio zaista netočan navod. Nadam se da je to lapsus uvaženog kolege Ostojića kada je rekao “medicina rada je ukinuta, medicina citiram više ne postoji“. Mislim da doista to nije točan navod. To je uvreda i za 120 timova medicine rada koji rade u Republici Hrvatskoj, za liječnike, specijaliste medicine rada koji brinu o zdravlju po novom zakonu svih uposlenih, a istovremeno ni jedna vozačka dozvola nije izdata u Republici Hrvatskoj bez pregleda medicine rada. Znači, da sve dozvole su nelegalne po vama ako ne postoji medicina rada. Mislim, ne ja se nadam da je to vaš lapsus o tome da li je medicina rada u ovom trenutku kvalitetna, može biti kvalitetnija. Možemo raspravljati, ali reći da ne postoji, zaista uvreda za sve liječnike koji zaista savjesno obavljaju svoj posao.

A što se tiče nadzora nad zaraznim bolestima u Hrvatskoj je to vrlo dobro uhodano već 80 godina. Ja mogu reći primjer u najnovije vrijeme nove bolesti AIDS-a i zahvaljujući upravo prevenciji i edukaciji Hrvatska je uvrštena među malo zahvaćenim europskim zemljama, a učestalost nekoliko desetaka puta je manja nego u najzahvaćenijim europskim zemljama. Dakle, netočno je da ne postoji edukacija i prevencija. Hvala vam. Ja se mogu složiti i slažem se sa većinom onoga što je kolegica Caparin govoreći ispred kluba HDZ-a općenito rekla o ovim bolestima, o ulozi turizma, o putovanjima, o svemu onome što se općenito zna i govori o ovim bolestima. Mogu se složiti sa kolegom Ostojićem vezano uz neke dosadašnje propuste na ovom području, ali praktično nisam čuo ni jednu riječ o samom zakonu koji se predlaže znate. Ja bih zato potpuno zanemario komentare u tom pravcu i isključivo bih se koncentrirao na ovom zakonu koji je vrlo važan. Mislim da je naše matično radno tijelo, naš Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb dobro locirao osnovni problem i oni su praktično, isključivo se bavili pitanjem liste bolesti, zaraznih bolesti i mogu se složiti s njima da je važno da se podzakonskim propisima ona regulira iz razloga što je i kolega Ostojić rekao u zadnjih 25 godina otkriveno je oko 35 novih bolesti, odnosno njihovi uzročnici i otkriveno je, naime to su vrlo značajne bolesti za čovjeka koje se često javljaju u humanoj populaciji i otkriveno je još stotinjak novih novih zaraznih bolesti koje se rjeđe prenose na čovjeka, ali također su danas na popisu onih koji ugrožavaju naše zdravlje. Iz tog razloga možemo pretpostaviti da razvojem molekularne biologije koja je upravo omogućila ta otkrića, jer mi nismo klasičnim metodama dijagnostike mogli doći do tih uzročnika. Ne mogu se naime uzgajati na podlogama, ne možemo dakle kultivirati, ali možemo otkriti dijelove tih virusa ili drugih mikroorganizama u našim tkivima. Ja sam o tome govorio prije dvije ili tri godine vrlo opširno i ne bih ovdje zato ponavljao se. I zato mi je drago da konačno, evo i mi prihvaćamo taj europski standard da se mora promptno mijenjati ta lista i promptno reagirati na pojavu svake nove zarazne bolesti. Ja vjerujem da će se taj popis u sljedećim godinama brzo povećavati, iz tog razloga je ovakva promjena sigurno dobrodošla. Ono jedino pitanje koje si, kolege moramo postavljati, a koje nisam čuo od predlagatelja jeste tko će to signalizirati gospodinu ministru da se taj popis poveća i da se promptno reagira na neku bolest. Taj, jasno dio priče je vrlo značajan. Da li je to Hrvatski zavod za javno zdravstvo, da li je to netko drugi, ja bih jako volio znati. Mi se u klubu Hrvatske narodne stranke također slažemo i sa promjenom članka 2. i članka 3. ovog zakona jer je posebno dobro da se ove bolesti neposredno prijavljuju se ove bolesti neposredno prijavljuju županijskim zavodima za javno zdravstvo. To je tako bilo i u onoj bivšoj državi i tamo je nešto valjalo. Onda smo mi to promijenili i sad se vraćamo na stari sustav koji je sasvim logičan, dobro funkcionira, kolege u našim zavodima za javno zdravstvo dobro rade svoj posao i oni će to najbolje znati dalje procesuirati prema hrvatskom zavodu i obrađivati na adekvatan način i stručno reagirati. Što se tiče članka 4., tj. ranijeg članka 23., recimo da možemo razumjeti ovu novu podjelu dezinfekcije i dezinsekcije i deratizacije na preventivu i obveznu preventivnu, što je jedan novum, ali bi molili predstavnike predlagatelja da nama saborskim zastupnicima obrazlože da li određivanje indikacija za obveznu preventivnu DDD koju sada utvrđuje specijalista epidemiologije, što pozdravljamo isključuje nadležnog sanitarnog inspektora da i on utvrdi indikacije putem sanitarnog nadzora jer niste naveli da li se taj dio teksta izbacuje iz novog zakona. Niste nam to pojasnili, a to je vrlo važno jer se onda može dio tog posla opet razvodniti i obavljati na neodgovarajući i nestručan način. Članak 5. govori o tome da jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju omogućiti provedbu preventivne i obvezne preventivne DDD. Dakle, moraju omogućiti provedbu. Koji izraz, omogućiti provedbu? Ma dajte nam objasnite tko će inicirati, što znači omogućiti, tko će organizirati, tko će platiti DDD, tko će nadzirati DDD i tko će pratiti nadzor DDD-a? Problem je uvijek u novcu. Puno toga nije valjalo proteklih desetak godina u ovom sustavu zato što nije bilo novaca od strane onih za koje smo očekivali da to treba platiti. Pa dajte građanima, nama jedinicama lokalne samouprave jasno recite tko što mora platiti. Članak 8. govori o tome tko ne smije raditi u vrtićima pa će se na postojeći tekst dodati sljedeće riječi: "i ostalih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji". E sad, mi se pitamo na koje se bolesti misli i na koje se epidemiološke indikacije misli? Naime, ako se u vrtiću pojavi takva bolest zbog zaraženog osoblja, a mi ne znamo na koje sve bolesti mislite, zaista ne znamo. Da li je gripa jedna od takvih bolesti, od ostalih zaraznih bolesti? Vjerojatno nije. Ali će biti vrlo teško i neugodno, čak i nekom sudskom procesu ako netko od roditelja kasnije tuži vrtić, vas, nas, ne znam koga sve. Kako ćete se izvući iz toga što znači i ostale zarazne bolesti? To je takav jedan generala pristup da ja ne bih znao kako to protumačiti, znate? Jer je bolest jako teško spriječiti. Ako je niste naveli ne možete ga ne zaposliti jer nije navedena ta njegova bolest, a pojavi se epidemija. Nadalje, mislimo da u segmentu zasebnog odgoja, ono što je kolega Ostojić dobro rekao. Tu molim vas nemojmo nekakvo lažno tržište otvarati, lažno liberalni biti, znate? Molim vas lijepo, ovdje ako je država zainteresirana za sprječavanje suzbijanja bolesti onda ona mora držati sve pod čvrstom kontrolom, ali jasno nakon toga biti i odgovorna za ono što će se dogoditi. Tu ja ne mogu prihvatiti nikakvo tržište da sada svatko može provoditi zdravstveni odgoj itd., itd. To isto vrijedi, kolege predlagatelji i za izvoditelje DDD. Primijetio sam bezbroj puta i kolege su mi se žalile na terenu da su osobe i tvrtke potpuno nekompetentne radile DDD na terenu, što nije dobro. Tu se moraju zaoštriti kriteriji i tu moramo biti sigurni da se posao radi kako treba. Konačno, kolege iz struke su me zamolili da u raspravi istaknem kako Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne predviđa izradu sanitarnih iskaznica iskaznica za osobe koje dolaze u dodir s hranom u originalnom pakiranju, što se kosi s obvezom da osobe koje rade u prometu s predmetima opće uporabe, a svi su ti predmeti zapakirani moraju obavljati zdravstveni pregled jednom godišnje. Evo, to su bili naši konkretni prijedlozi. Neka pitanja molimo vas da nam dadete odgovore kako bi se znali postaviti kod glasovanja. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i mi smatramo u klubu HSS-a da su ove promjene svrhovite i i nužne zato što se sve češće javljaju zarazne bolesti i rizici od njih i postojeće mjere zaštite zdravlja ljudi u svakom slučaju se moraju unapređivati u interesu javnog zdravstva, što je i ovim promjenama predloženo. Osim što, naravno ove izmjene imaju za cilj uskladiti naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije, mislimo da je izuzetno dobra odredba i to što se obavezno donošenje liste zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku na neki način sada stavlja u ovlasti ministra zdravstva, što će u svakom slučaju poboljšati učinkovitost samog sustava u interesu poboljšanja i samog sustava javnog zdravstva. Isto tako, obaveza prijave sumnje na oboljenje ili oboljenja se proširuje i na onog liječnika koji se tog trenutka ne nalazi u službi na svom radnom mjestu. Također se uvodi i pojašnjenje postupka obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Obveza županija i Grada Zagreba je jasnije definirana kad se govori o provedbi svih ovih postupaka, a isto tako je važno istaknuti da se proširenje zabrane obavljanja poslova u školama i ustanovama za djecu i mladež, zdravstvu, uslužnim djelatnostima, higijenske njege također proširuje i na osobe koje boluju od određenih zaraznih bolesti. Također se uvodi obveza zdravstvenog odgoja osobama koje rade sa hranom, a i daju se veće ovlasti sanitarnim inspektorima u odlučivanju o o provedbi mjera za zaštitu ljudi od zaraznih bolesti. Isto tako, ovim zakonom se pojednostavljuje postupak prijenosa umrlih osoba iz inozemstva te sam postupak ekshumacije. Ono što mi smatramo u klubu HSS-a da bi trebalo jasnije definirati odnosi se na članak 33. stranica 15 koji definira da radnici zaposleni u pravnim osobama te kod fizičkih koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga higijenske njege osoba kao i poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznicu, ne smiju obavljati te poslove ako boluju od aktivne tuberkuloze ili od gnojnih odnosno parazitarnih bolesti kože. sasvim jasno na što se sve odnosi taj članak, dakle kad se govori o poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice. I također mislimo da bi trebalo jasnije definirati ovaj dio koji se odnosi na gnojne odnosno parazitarne bolesti kože jer je ovako to preširoka definicija kako ste vi naveli u samom članku zakona. Ono što je sasvim poznato i dostupno u javnosti da prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije su zabilježene, samo tijekom ove godine, 53 epidemije što smatramo da nas doista treba sve skupa zabrinuti. I sami stručnjaci govore da je riječ o alarmantnom stanju, s obzirom na činjenicu da se podosta vremena i pažnje posvećuje otkrivanju i i nadzoru samih problematičnih područja u svijetu gdje je već locirano da se bilježe velike smrtonosne epidemije. isto tako, stručnjaci upozoravaju na pojedine uzročnike koji pogoduju nastanku novih epidemija, a to su prije svega promjene u našim životnim navikama, ekosustavu, sve izraženije klimatske promjene i neracionalno korištenje antibiotika, antibiotika, pa čak i sami virusi postaju virulentniji i izazivaju sve teže bolesti. I naravno, usprkos svim naporima koje čine i naše službe, ali i Svjetska zdravstvena organizacija čini se da u vezi preventive i praćenja pojavnosti bolesti na terenu, one nam ipak pomalo izmiču kontroli. Možemo se sjetiti slučajeva koje smo mi imali i ove, ali i prošle godine, kad je riječ o meningokoknoj sepsi u vrtiću u Malešnici koja je stvarno uzburkala cjelokupnu javnost i zabrinula roditelje, ali i virusni meningitis koji se pojavio tijekom prošle godine u riječkim vrtićima gdje su i osoblje zaposleno u vrtiću, ali i djeca oboljela od te bolesti. Naravno da je više razloga koji sami ili u međuinterakciji dovode do ponovnog buma zaraznih bolesti. Svjesni smo naime da se populacija stanovništva povećava te da u određenim dijelovima svijeta, pojedinim segmentima ne prati adekvatna infrastruktura i oni minimalni higijenski uvjeti koji bi trebali biti zadovoljeni za život stanovništva. Naravno da je zadnjih nekoliko desetaka godina liberalizacija, ali i same seksualne slobode su omogućile širenje različitih spolnih bolesti kao što su AIDS, gonoreja i sifilis. Isto tako, naravno zbog svih trendova u kojima se danas nalazimo prilikom porasta globalizacije sve više je nažalost i korisnika intravenskih droga koji je doveo do povećanja onih osoba oboljelih HIV-om. Tome naravno doprinose i promjene u prehrani, masovna produkcija hrane, konzumiranje hrane sumnjivog podrijetla, promjene u prehrani, a isto tako bez adekvatne sanitarne kontrole, što je izraženo u zemljama u razvoju, a znamo da se nažalost i takva hrana vrlo često uvozi u našu zemlju i završava na našim policama, možemo reći da uzrokuje također različita oboljenja. Sigurno je i to da sve više i više raste migracija turista iz naše zemlje u druge egzotične zemlje, ali i obrnuto i da to također doprinosi pojavi različitih novih bolesti. Životna dob samog stanovništva se produljuje, time je sve više starije populacije koja ima sve slabiji imunitet i naravno da taj imunitet nije dovoljno snažan da se obrani od uzročnika zaraznih zaraznih bolesti, a u tu skupinu ubrajamo i one koji su oboljeli od tumora, one osobe koje imaju transplantirane organe te one koji imaju oštećen imunološki sustav. Ono što zabrinjava je svakako korištenje antibiotika u hrani koja se koristi za uzgoj životinja za prehrambenu industriju i to doprinosi razvoju rezistencije na antibiotike, što za posljedicu ima otežano liječenje pojedinih zaraznih bolesti konvencionalnim antibioticima. To je posebno naravno izraženo u Americi. Mislim da Hrvatska mora učiniti velike napore da se slična situacija ne preslika I ono što svakako danas jest evidentno to je nerazumno čovjekovo uplitanje i neekonomično korištenje prirodnih ekosustava od uništavanja šumskih područja do požara i to je dovelo do porasta brojnih opasnih zaraznih bolesti, tzv. zoonoza koje se na čovjeka prenose preko životinja i insekata. Sigurno je da u borbi sa zaraznim bolestima se ne možemo opustiti zbog toga što onog trenutka kad pomislimo da smo našli rješenje pojavi se opet neka nova zarazna bolest i moramo tražiti metode kako bi ih suzbili. Naš stav u klubu HSS-a jest da Hrvatska u toj borbi zajedno sa svojim stručnjacima, infektolozima, mikrobiolozima i epidemiolozima za sada drži uspješno korak sa svijetom i tako treba ostati i ubuduće. A mislimo da je ovaj zakon zasigurno dobra podloga za to i zbog toga će ga Klub zastupnika HSS-a podržati. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Rajko Ostojić, prvi. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Citiram, dakle starenjem se ubije imunitet, odnosno slabiji je. Time bi se dalo izvesti zaključak da je starost bolest. Dakle starost i starenje je normalan fiziološki proces, dakle definitivno to nije točno medicinski. Ja sam liječnik i definitivno to ne mogu potvrditi. Dakle ne gubi se imunitet, dapače starost je jedna normalna fiziološka pojava, svi smo mi gospodine potpredsjedniče od početka Sabora danas ostarjeli 45 minuta. Na žalost ne možemo zaustaviti starost, ali starost je normalna fiziološka pojava, evo dokaz je tome dakle da imamo koštanu srž koja vrijedi 240 godina, da samo prosječan građanin svijeta upotrebljava samo 15% mozga. Drugim riječima ja očekujem da ćemo za 50 godina svatko od nas, svaka rođena djevojčica u Hrvatskoj ili dječak, živjeti barem 110, 120 ili 130 godina. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Starost i postoji jedna iznimka kad je, a to je za nježniji spol on je vječan, njihova ljepota je vječna, neprolazna. Povreda Poslovnika zastupnica Marijana Petir. **Petir, Marijana (HSS)** Gospodine potpredsjedniče, kolega Ostojić je povrijedio Poslovnik jer namjerno izvrće moje riječi ono što nisam ni u kom slučaju rekla. Ja sam samo istaknula da i životna dob stanovništva se produljuje, time je sve više starije populacije, a njihov imunološki sustav nije više dovoljno sposoban adekvatno se obraniti od uzročnika zaraznih bolesti. To je točno. **Šeks, Vladimir Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravila bih kolegicu koja je rekla da ovdje ne možemo kontrolirati menigokokni meningitis kao što se pojavio jedan slučaj. Nije točno da ne možemo kontrolirati. Kada se pojavi možete spriječiti i možete kontrolirati, možete dati profilaciju. Ne možete znati da li će netko oboliti od meningokokni meningitisa jer imate zdrave kliconoše koji imaju u grlu uzročnika menigokoknog meningitisa. I drugo, netočno je da intravenozno davanje heroina dovodi do povećanja oboljelih. Po statistici koju imamo, broj bolesnih je recimo 1997. godine bio 17,

vrlo važnoj raspravi priključiti više možda kolegi Doriću pa ću se držati više zakonskog dijela jer mi se čini da je cilj ovog našeg današnjeg se./ … bi se reklo u vezi ovog zakona upravo na toj osnovi. Naime prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 139 usklađuje se sa zakonodavstvom Europske unije, pravnim aktima Vijeća Europe. Naime godine 2007. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti utvrđene su zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanja od interesa za Republiku Hrvatsku, zatim prava i obveze jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova te pravnih i fizičkih osoba u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, mjere za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, te nadzor nad provedbom tih mjera. Međutim kao što smo čuli u raspravama, pojavile su se nove zarazne bolesti koje su promijenile svoju epidemiologiju, a nužnost njihovog suzbijanja i sprječavanja nije upitna te je Republika Hrvatska dužna donijeti podzakonske akte u cilju promptnog reagiranja na isto zbog zaštite ljudi. Članak 3. kao što je bilo već i rečeno, sadrži odredbe važećeg zakona koji se mijenjaju, odnosno nadopunjuju i on taksativno navodi zarazne bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku. Ako se pojavi opasnost od zarazne bolesti koja nije određena stavkom 1. ovog članka, a koja može ugroziti pučanstvo Republike Hrvatske, ministar može odrediti da se i na tu zaraznu bolest primjenjuju mjere određene ovim zakonom kao i druge potrebne mjere. U slučaju proglašenja epidemije zarazne bolesti ili opasnosti od epidemije ili pandemije zarazne bolesti, sukladno odredbi članka 2. stavka 4. ovog zakona ili ako je opasnost od epidemija ili pandemije zarazne bolesti proglasila Svjetska zdravstvena organizacija ili nadležno tijelo Europske unije, Vlada Republike je ovlaštena na prijedlog ministra utvrditi bitan interes Republike Hrvatske za nabavu roba, usluga i radova, a u cilju sprječavanja i suzbijanja te zarazne bolesti. Ovim zakonskim prijedlogom daje se ovlast ministru zdravstva za donošenje liste zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku i zbog potrebe čestih dopuna liste zaraznih bolesti, potrebno je urediti jednostavniji postupak njihova … /Ne razumije Važan je i članak 5. koji govori o tome da godišnji program mjere zaštite pučanstva donosi ministar zdravstva na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na temelju programa iz stavka 1. ovog članka, godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti za područje općine, grada, odnosno Grada Zagreba donosi nadležno tijelo općine, poglavarstva grada odnosno Grada Zagreba a na prijedlog nadležnog Zavoda za javno zdravstvo. Programi iz stavka 1. i 2. ovog članka donose se najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu, te se njima utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba programa. Po meni je važan i članak 16. Naime pravna osoba koja obavlja zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici prema mjestu nastanka zarazne bolesti prijavu podnose nadležnom zavodu za javno zdravstvo, županije, odnosno Grada Zagreba i istodobno Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Doktor medicine ili drugi zdravstveni radnik koji utvrdi oboljenje, sumnju na oboljenje ili smrt od zarazne bolesti iz stavka 1. ovog članka, a nije u službi na radnom mjestu, obvezan je o tome bez odgode izvijestiti najbližu pravnu osobu koja obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnog zdravstvenog radnika. I tu je članak 23. koji uređuje pitanje obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. S obzirom na potrebu razgraničenja između preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izmjenama članka 23. uređuje se da se preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi radi uklanjanja rizika od pojave prijenosa zaraznih bolesti, uklanjanja šteta koje nastaju uništavanjem hrane te kontaminacija određenih objekata koje uzrokuju mikroorganizmi, štetnici člankonošci i štetni glodavci. Vezano uz zdravstveni nadzor nad kliconošama zaposlenim i drugim osobama odgovarajućim izmjenama članka 31., 32., 33. o kojima je tu bilo isto govoreno, važećeg zakona, proširuju se zabrane vezane uz obavljanje određenih poslova u školama i drugim ustanovama za djecu i mladež kao i zdravstvene radnike koji obavljaju djelatnost pružanja usluga higijenske njege osoba ako te osobe boluju od određenih zaraznih bolesti. Gospodin tajnik je naglasio da na kraju je rekao da provedba ovog zakona neće zahtijevati dodatna sredstva iz državnog proračuna i ja se pridružujem klubu Hrvatske demokratske zajednice koja će podržati ovaj zakon. (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zasigurno svi u ovom Visokom domu znaju da zarazne bolesti nastaju ulaskom patogenih i virulentnih mikroba u ljudski organizam, oštećuju tkivo i tako nastaje bolest. Zasigurno su isto svi znaju imaju određena saznanja glede većine zaraznih bolesti, a mnogi su na žalost i neke preboljeli, ali danas je pozornost javnosti sigurno nije toliko usmjerena na zarazne bolesti nego više na ne zarazne, ovo je … /Govornik se ne razumije./ … kardiovaskularnih bolesti i malignih i uvijek se onda iz toga postavlja pitanje tko je zaslužan. Evo iz ove rasprave razlog je tko je zaslužan. Pa evo nadzor je na neki način vrlo važno spomenuti, jer on kao što reče kolegica Caparin 80 godina je na neki način u tijeku, a u sustavu nadzora sudjeluje cijelo zdravstvo. Potrebito je to spomenuti, a posebnu ulogu ima naravno Zavod za javno zdravstvo koji sigurno daje nemjerljiv doprinos u tom dijelu. dijelu. Ali sigurno isto tako mjere obvezne one i posebne itd. one isto su vrlo značajne tako da je potrebito spomenuti i dezinfekciju od neke od njih bih spomenuo da se ne ponavljam i dezinfekciju i dezinsekciju i deratizaciju. Ali je potrebito spomenuti ovdje i imunizaciju, molim lijepo i sve one ljude koji su godinama evo imunizirali i po terenima od kampanjskog načina imunizacije pa danas do kontinuiranog itd. ali je potrebito spomenuti isto tako i vodoopskrbu, hvala Bogu koja eto doprinosi sanitarno-higijenske mjere koje doprinose sigurno boljitku i kada zaokružimo cijeli prsten vodoopskrbe u Lijepoj našoj sigurno H5N1 da pozornost sviju i u ovom Visokom domu na neki način se odmah malo poveća, a i u javnosti, u tom dijelu, a i neku su zaradili Bogu hvala … /Govornik se ne razumije./ ….itd. to je dobro poznato. A i sada sigurno u takvim okolnostima, budući evo sukladno zakonu i ovome i zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je potrebito održati sve zarazne bolesti pod kontrolom zbog pojavljivanja ovih novih bolesti koje imaju čudnu epidemiologiju i još čudniju kliničku sliku, potrebito je promptno reagirati. I evo u tim okolnostima dolazi ovaj zakon kao naručen je sa oznakom P.Z.E. koji ćemo naravno svi podržati, a ovo je bitno spomenuti što on donosi. Pa ja bih samo da ne ponavljam ono što su prethodnici rekli, rekao bih da ove izmjene članka 3. gdje se daje mogućnost da ministar zdravstva podzakonskim aktom, dakle promptno reagira i određenu bolest mimo one procedure koja je dugotrajnija itd. znači određenu bolest koja je od interesa za Republiku Hrvatsku da se drži pod nadzorom da se stavi. Nadalje, sigurno je potrebito spomenuti ponovo još jedanput ovo što je kolega Dorić postavljao pitanje, izmjene članka 23. naravno obvezatne preventivne deratizacije. Ja sam posve razumio da se to više naravno sve jasno stoji, ali da se to više odnosi znači na prometna sredstva, brodove i skladišta hrane itd., mislim da je u tom dijelu vrlo bitno. I ono zadnje što bih rekao, sigurno da i ovaj ove izmjene članka 31., 32. i 33. će sigurno unaprijediti ovo područje, dakle glede nadzora nad kliconošama. Nepotrebno je govoriti da osobe sa tuberkulozom u ustanovama školskim da ne mogu raditi i recimo i one ustanove koje pružaju skrb za određenu određenu životnu dob naravno sa određenom kožnom patologijom sigurno da ne bi smjeli i mislim da je to vrlo jasno i razvidno rečeno. I u tom dijelu mislim da će ovaj zakon zasigurno unaprijediti isto područje i doprinijeti daljnjem boljitku. Hvala lijepa. lijepa. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo ja bih se pridružio kolegicama i kolegama koji su naglasili važnost ovog zakona koja je izuzetno velika iz jednostavnog razloga što iako vjerojatno se neće dogoditi poznata "Španjolka" 1918. kada je umrlo po nekima 25 po nekima 50 milijuna ljudi, ali poznata je činjenica da pandemija gripe se javlja negdje svakih 40 godina. Podsjećam posljednja je bila '68., a sada smo 2008. i evo nedavno je održan jedan veliki skup Svjetske zdravstvene organizacije u Portugalu koji je upozorio da ove godine će vjerojatno četvrtina Europljana oboliti od gripe, da će 70% ljudi biti na bolovanju, pa je pravo vrijeme da upozorimo da je potrebno osigurati dovoljnu količinu cjepiva i pozovemo ljude da se cijepe protiv gripe, jer kod zaraznih bolesti je zaista prevencija ono staro pravilo, bolje spriječiti, nego liječiti. Nevjerojatno je da je 2008. godine zabilježeno 53 epidemije u cijelom svijetu. Zanimljivo je da je u zadnjih 25 godina kako smo već čuli otkriveno 38 novih bolesti, praktično svake godine imamo jednu i pol novu bolest što samo ukazuje koliko je veliki problem liječenje zaraznih bolesti i nadam se da ministarstvo u svojim planovima specijalizacija vodi računa da obzirom na veliki nedostatak liječnika kojih ima u Hrvatskoj da u dogledno vrijeme imamo dovoljno liječnika koji će se baviti zaraznim bolestima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije godišnje samo od Salmoneloze oboli oko milijun ljudi, od bjesnoće 55 tisuća ljudi, pa prema tome i ovdje vidimo koliko je bitno da i edukacija i zdravstveni odgoj krene puno kvalitetnije nego što je u ovom trenutku kod nas. Ono što posebno želim upozoriti da liječenje zaraznih bolesti i prevencija zaraznih bolesti je jedan problem kojim moramo pristupiti sa puno šireg aspekta nego samo sa liječničkog aspekta. Uzmimo npr. naše zatvore u kojima imamo i veliki broj ovisnika i ljudi oboljelih od Hepatitisa koja jedan svojevrstan rezervoar tog virusa gdje liječenje nije provedeno na kvalitetan način i gdje postoji stalna mogućnost da zbog širenja Hepatitisa unutar takve sredine i izlaskom takvih ljudi iz zatvora koji nisu liječeni, a taj sustav nije u sustavu zdravstva što je poseban problem, dakle Ministarstvo pravosuđa nema dovoljno sredstava da bi osiguralo liječenje na adekvatan način, pa bi o tome trebalo voditi računa u cilju da se taj problem riješi na kvalitetniji način do sada. Također vjerojatno i birokratske odluke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji kažnjava liječnike pedijatre kada daju cjepivo koje su izabrali u dogovoru sa roditeljima nije dobar put za povećanje procijepljenosti, jer znamo što znači kolektivnu otpornost kada se podigne na stupanj procijepljenosti koji zahtijeva daleko više procijepljenih nego što je slučaj do sada. Ono što posebno želim naglasiti da je zakon dobar, međutim bilo podzakonskim aktima, bilo kvalitetnim nadzorom treba zaista osigurati da se on provodi. Posebno kod mjera koje su predviđene sada i sa obveznim i sa preventivnim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije o čemu je govorio i kolega Dorić koji se nerijetko po lokalnim sredinama ne provode na dovoljno kvalitetan način. Pa molim državnog tajnika da možda i poveća kazne u uvjetima u kojima vlasnici prostora otežavaju recimo jedinicama lokalne samouprave da se provodi kvalitetna dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija. Prema tome, prevencija zaraznih bolesti jeste važan zadatak liječnika, međutim, to je zadatak cijelog društva kojem se treba posvetiti puno veća pažnja nego što se nekada čini. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. Neki od nas su raspravljali o ovome zakonu kada smo ga donosili prošle godine, točno 13. srpnja. Ovaj zakon se mijenja dakle nepunih godinu dana nakon što smo ga donijeli i opet ima oznaku P.Z.E.. Želim ovdje upozoriti na jednu situaciju koja mi se čini dešava prilično često ovdje u Parlamentu, a da to P.Z.E lupamo na zakone koji sa europskim zakonodavstvom imaju veze i koji s time veze nemaju. Promjena ovoga zakona vezano posebno uz listu zaraznih bolesti je opravdana, ja je osobno podržavam, da se razumijem, no međutim, niti u planu usklađivanja, hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije kojeg smo donijeli u mjesecu ožujku ove godine ovoga zakona nema na popisu niti po podacima koje mi imamo se nije dogodilo ništa novo u europskoj regulativi od 18. srpnja kada smo zakon donijeli do danas. Europska komisija je dala screnning report za ovo područje 7. veljače 2007. godine. Vlada Republike Hrvatske utvrdila je pregovaračko stajalište 28. ožujka prošle godine. Zakon smo donijeli 28. 7. i sada ga mijenjamo. Što to nismo znali 28. 7. a znamo danas a što je razlog za promjenu zakona? Kolega Bagarić je dobro rekao, nije dovoljno promijeniti zakon, zakon treba promijeniti na način da ta promjena bude s jedne strane kvalitetna, potpuna, s druge strane da se može osigurati primjena u praksi. Mi ovako gomilamo promijene zakona koje smo promijenili iz čiste, da ne kažem, traljavosti, jer neke stvari smo eto predvidjeli u onom trenutku kada smo to trebali donositi u prvi trenutak. Ponavljam, sve podate smo od Europske komisije dobili, pregovaračka stajališta na proljeće prošle godine, zakon donijeli krajem srpnja prošle godine i sada ga mijenjamo jer smo eto nešto zaboravili. Mi smo nešto previše zaboravni. I hoćete kolega Ostojić, moju pravu, i da je nedvosmisleno točno da je taj prošli mandat bio onaj kojeg su pojeli skakavci jer ovo je na jednostavan način pokazatelj da se zapravo ne radi kako se treba raditi. Kada sam već kod te Europe, mislim da su i spomenuli neki zastupnici i prije mene 1. 9. jesmo obilježili 120 smrti Andrije Štampara, 60-tu obljetnicu Svjetske zdravstvene organizacije gdje je Andrija Štampar bio jedan od osnivača, jedan od autora Ustava Svjetske zdravstvene organizacije. Poznata je njegova izreka: „Neznanje je najveći neprijatelj.“. Znanje je kada govorimo o hrvatskom priključivanju Europi, o hrvatskom priključivanju svijetu upravo je model javnog zdravstva Andrije Štampara poklon zapravo Republike Hrvatske svijetu i nešto što mislim da možemo gledati kao jedan od naših najvećih izvoznih proizvoda kojega mi se čini da se prelako odričemo upravo ovdje u Hrvatskoj gdje je i nastao. Zašto to govorim? U ovom zakonu, dakle, u ovom važećem zakonu, kao mjere u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, navode se opće mjere, posebne mjere, sigurnosne mjere i ostale mjere. Niti jednoj od tih mjera, niti u općim, niti u posebnim, niti u ostalim, niti u specifičnim nemamo mjeru obrazovanja stanovništva. U nekim zaraznim bolestima, kod nekih zaraznih bolesti edukacija stanovništva može biti preventivna i zaista može liječiti s jedne strane i pobole, s druge strane epidemiju, kod drugih, naravno ne može jer uzroci su bitno drugačiji. Pri tome ponavljam i ponovno govorim što sam govorila prošlo ljeto. Na popisu ovih zaraznih bolesti su i sve spolno prenosive bolesti i ja ponovno apeliram da se mjera obrazovanja stavi kao mjera prevencije u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. To u zakonu ne postoji. Tada kada smo to lani raspravljali sjednicom Sabora je predsjedao tada potpredsjednik Sabora, danas ministar zdravstva kolega Milinović i on je jako podržao tu ideju. Meni je žao što njega danas, kada je ministar nema ovdje u dvorani, ali ja zaista molim da svojim amandmanom kao predlagatelj intervenirate jer mi zbog Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zastupnici ne možemo i uvedete mjeru edukacije pučanstva kao jednu od mjera prevencije proširenja zaraze od zaraznih bolesti. Zašto posebno spominjem spolno prenosive bolesti i zdravstveni odgoj kao u širem smislu, odnosno seksualni odgoj i obrazovanje u užem smislu. do 20% studentica je zaraženo klamidijom, 60% spolno aktivnih žena do 30 godina ima, je zaraženo HPV-om. 60%, ne svaka 10-ta, nego 6 od 10 žena do 30 godina starosti je zaraženo Humani papiloma virusom. Poznatno je svim, dokazana je zapravo povezanost HPV infekcije i nastanka karcinoma grlića maternice. I ako to nije epidemija, ako to nije nešto protiv čega se trebamo boriti onda ja ne znam što je. Mi ovdje danas govorimo o ptičjoj gripi, o sarsu, o nekakvim teškim bolestima koje su tako rijetko i nikako indicirane u Hrvatskoj, koje se trebamo, naravno raditi da se ne dogode, no međutim, imamo žive epidemije u Hrvatskoj protiv kojih ništa ne radimo. Godinama govorimo o tome da treba raditi screnning populacije na klamidiju, ne radi se. Godinama govorimo o preventivnim pregledima, o uzimanje papa teste kao obveznom u sistematskim pregledima u studenskoj populaciji, mlađoj populaciji, ne radi se. 60% žena do 30 godina je zaraženo ili klamidijom ili HPV-om. A seksualna edukacija, edukacija u zdravstvenom odgoju nema, čekamo evaluaciju. Prebacuje se loptice Ministarstva zdravstva sa Ministarstva prosvjete, pa nazad Ministarstva zdravstva pa simo, pa tamo, no međutim, dok god mi tako raspravljamo trošimo vrijeme i novce, nove i nove mlade osobe bivaju zaražene sa bolestima. Stoga mislim da je krajnje vrijeme da prestanemo govoriti o nekim stvarima načelno, govoriti čak i općenito, govoriti o svjetskim trendovima, jer mi imamo problema u našem dvorištu. Stoga, meni zakon u dijelu u kojem se govori da ministar pravilnikom propisuje popis zaraznih bolesti …/Govornik se ne razumije./… apsolutno prihvatljiv. I u ovom zakonu je najveći problem ono čega u zakonu nema, što mislim da je nužno. A to je da se ne navodi mjera obrazovanja kao jedna od mjera prevencije od zaraznih bolesti. Ja vas molim da to svojim amandmanom u zakon stavite kao što piše da mora biti edukacija zdravstvenih djelatnika tako i svih ostalih i da konačno netko u Republici Hrvatskoj donese odluku o tome da se provodi zdravstveni odgoj i obrazovanje. Hrvatska nema zdravstveni odgoj i obrazovanje, a podaci koje sam izrekla i mnogi drugi govore o tome da ako ćemo se tako nastaviti ponašati kao nekakvi nojevi, glavu gurati u pijesak da ćemo sutra imati mnogo više problema i karcinoma grlića maternice i neplodnosti kao posljedica neliječenih klamidijskih infekcija. Zahvaljujem. Hvala. Replika gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Mislim da ovo što je kolegica Lugarić sada istaknula naš je najveći, najvažniji problem po kojem država ne radi ništa, Vlada otklanja mogućnost seksualnog odgoja u školama navodeći nekakve nebulozne odgovore. Ministar zdravstva je izravno odgovoran za ovu dramatičnu situaciju koja se događa navlastito u mlađoj populaciji, u reproduktivnoj dobi. Da je nama 150 tisuća parova neplodno. Ovo je podatak koji je kolegica Lugarić istakla kojim brojem, u kojem postotku su zaražene žene «Humanim papiloma virusom» koji je izravni uzročnik raka ali jednako tako i sve ove bolesti o kojima, koje su ovdje spomenute, dovode do neplodnosti. Bijela kuga je zahvatila Hrvatsku. Prema tome i ovo je način ne samo da budu naši ljudi i navlastito žene zdravi nego izravno utječe na smanjenje reproduktivne mogućnosti Hrvata i hrvatskih građana. Hvala lijepa. gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Odgovor osvrnuo bih se na ovo izlaganje kolegice Lugarić. Ja bih zapravo nastavio jednu moju raspravu s njom iz prošlog mandata a odnosi se upravo na pitanje, ne znam, spolno prenosivih oboljenja, bolesti dakle i ona je u pravu. Međutim moramo postaviti uz to pitanje i pitanje vezano za zdravstveni odgoj na način na koji ste vi kazali i ja vas podupirem u tome i obrazovanje, ali također i za sve one slobode za koje se vi zalažete i promovirate ih a jako su vezane za ovu bolest i za prenošenje ove bolesti, ovih bolesti. Prema tome dakle ne možemo biti dvolični. Za jedno se zalagati, a onda također se zalagati za nešto posve drugo što posve derogira ovo prvo. Dakle jedno s drugim ne ide. A sad bih se vratio, sad bih se vratio na izlaganje kolege Dorića koji je postavio jedno izvanredno pitanje i vrlo važno pitanje kad je kazao tko će signalizirati ministru da se pojavila neka bolest koju će trebati upisati u listu bolestiju koje su od interesa za Republiku Hrvatsku u smislu sprečavanja njihovog. Ovo je prilika i vrijeme uz ovaj zakon, ja bih rekao, afirmativno govoriti o nečemu u Republici Hrvatskoj, a što je zapravo odgovor na ovo pitanje kolege Dorića i niti ne mislim da je on to postavio jer ne zna on odgovor nego ga je postavio čisto retorički i mislim da je posve u redu. Dakle ovo je prilika zahvaliti se ljudima i službama za koje se malo zna. O kojima se malo čuje. I to onda kad rade dobro. Dakle kad rade dobro malo se o njima zna. Kad se dogodi neki problem tek se o njima čuje. Ja bih to usporedio na određeni način sa, ne znam, operativnim zahvatom. Gotovo da svi ljudi poznaju, ne znam, kirurga koji ih operira i da traže čak neku vezu onda moraju znati tko ih operira. Međutim malo tko zna tko vodi anesteziju za vrijeme operacije. A anesteziolog je jednako važan za vrijeme operacije kao i kirurg. Ali anesteziologa malo tko poznaje. Dakle liječnike u sustavu zdravstva mnogi među nama poznajemo u ovoj i onoj struci, ali one koji se bave ovim problemom, one ljude koji iz službe, koje rade na ovome od državnog interesa i sprečavaju oboljenja na razini države odnosno brinu o javnom zdravlju naroda, jako malo znamo. govorim o epidemiolozima, o Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, o njegovoj službi za sprečavanje zaraznih oboljenja kao takvih. Dakle epidemiologija kao medicinska grana i znanost u Hrvatskoj ima vrlo dugu tradiciju i medicinske aktivnosti i ustanove koje su se bavile ovim problemom u Hrvatskoj datiraju još negdje od, iz 18 stoljeća. 1923. godine utemeljen je Epidemiološki zavod kao preteča današnjeg Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 1921., zanimljivo u Republici Hrvatskoj je čak zakonom određena ili definirana funkcija tzv. epidemiologijskog u to vrijeme liječnika. Hrvatski zavod za javno zdravstvo dakle kao referalni centar odnosno njegova Služba za epidemiologiju zaraznih bolestiju od 1996. godine je zapravo stručno, metodološko, informacijsko i koordinacijsko središte u Republici Hrvatskoj kojemu je osnovni cilj nadzor nad zaraznim bolestima i zapravo borba sa svim onim nedaćama i posljedicama koje one mogu proizvesti. U Republici Hrvatskoj sa laboratorijima i sa svim onim što oni raspolažu zapravo predstavljaju u pravom smislu riječi onaj tzv. na engleskom jeziku «CDC Centar», Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih oboljenja. Oni su najzaslužniji za kreiranje i predlaganje i programa i iskorijenje različitih oboljenja koje se zapravo cijepljenjem odnosno prevencijom do sada izišlo s njima na kraj, međutim upravo zbog ovih elemenata koji su u ovome zakonu spomenuti a to je promjena epidemiologijske slike različitih oboljenja, novih oboljenja, njihova uloga postaje još više važna i još više značajna. Oni su također nositelji stalnog, ja bih rekao i osiguravatelji, stalnog protoka informacija o kretanju zaraznih oboljenja. Izdaju i mjesečni epidemiologijski vjesnik. Zatim komuniciraju sa javnošću, sa stručnom zajednicom i u pravom smislu riječi su služba koja je i nastavno središte koje je odgojilo do sada ja mislim ovog časa, ja mislim živih 150 epidemiologa u Republici Hrvatskoj i mnoge druge specijaliste ili medicinske radnike koji se bave ovom problematikom. Zatim su nositelji znanstvenog rada na ovome polju, članovi su različitih stručnih povjerenstava u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Izravni su sudionici različitih protivepidemijskih intervencija kod posebno opasnih i malo pozitivnih, malo poznatih zaraznih bolestiju. U pravom smislu riječi koordiniraju u pomoć i razvijanje epidemiološke djelatnosti na području Hrvatske. U stalnoj su ja bih rekao pripravnosti i na stalnoj vezi uza svako možebitno ne znam pojavljivanje određenog slučaja, određenog oboljenja. Dakle, u ovom malom, kratkom prestavljanju te službe ja bih se dakle na određeni način kroz ovaj zakon afirmativno osvrnuo na sve te ljude i iskazao poštovanje prema onome što su učinili u borbi za narodno zdravlje i u onome što će činiti. Dakle, i onome što je pred njima. Sprječavanje i suzbijanje zaraznih oboljenja kako stoji u ovom zakonu je od interesa za Republiku Hrvatsku i ova služba kao takva je da je doista od interesa za Republiku Hrvatsku. u nedavnom Domovinskom ratu to sam već spomenuo. Mislim da to treba ponovno kazati zahvaljujući prvenstveno tim ljudima čija imena malo tko poznaje jer oni rade tiho u svojim laboratorijima i na terenu nije došlo niti do jedne epidemije zarazne bolesti. Prema tome, oni su ti koji su zapravo značajno doprinijeli na svoj način i obrani Republike Hrvatske. Jer ne postoji vojska na ovom svijetu koja je imuna na epidemiju ako se ne provode epidemiološki sve ono što treba i ako se ne radi prevencija koju treba činiti. Dakle, ovaj zakon podupirem. Ne sumnjam da će biti apsolutno unapređenje, doprinijeti unapređenju javnog zdravlja u Republici Hrvatskoj i apsolutno znam i znate svi vi ovdje, a osobito liječnici da imamo službe koje će znati nositi, znati se nositi sa svim tim poteškoćama i provoditi ovaj zakon u djelo i polučiti ono što je od javnog interesa i od nacionalnog interesa, a to je sprječavanje oboljenja. Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika gospođa zastupnica Marija Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Kolega Bagarić, ne želim ponavljati diskusiju koju smo imali, a potpuno identična je bila prošle godine. Ali vas molim da mi odgovorite za koje se ja to slobode zalažem koje su rizičan faktor u širenju ovih zaraznih bolesti? Jesu to možda slobode zbog toga što sam protiv apstinencijskih programa za koje je dokazala Svjetska zdravstvena organizacija da ne pridonose odgovornom spolnom ponašanju i ne pridonose sprječavanju širenja zaraznih bolesti? Jesu to slobode kad se zalažem za obveznu upotrebu prezervativa kod spolnih odnosa ili ja treba gurati glavu u pijesak kao velika većina ljudi? Ja vas molim da mi kažete koje su to slobode za koje se mi zalažemo koje su rizične? Replika, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Odgovor na repliku. I kazali ste da je moja rasprava bila identična prošlogodišnjoj. Nije uopće bila identična prošlogodišnjoj, jer je prošlogodišnja tema bila posve druga, a ovo je posve drugo područje i nema veze jedno s drugim. isti istup, vaše izlaganje je bilo identično. Vi ste također govorili o ne znam spolno prenosivim bolestima i o potrebi ne znam ni ja prevencije tih oboljenja itd. I ja se zalažem, i ja to podupirem. Međutim, mi imamo naprosto različit stav oko toga. Dakle, moj stav je da se ne može, zapravo ne postoji način da se prevenira određena spolno prenosiva bolest, a da se pri tome ne radi i na odgovornom seksualnom i svakom drugom ponašanju. Prema tome dakle, tamo su postojala, samo malo, poznato je u hrvatskoj javnosti da su postojala dva odgoja, dva programa vezano za spolni odgoj i znade se za koji se zalaže SDP. E taj za koji se vi zalažete neće doprinijeti sprječavanju ovih oboljenja. O tome se radi. Hvala lijepa.

Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Svaka izmjena zakona, osobito ovoga Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti je sigurno jedna važna tema ako ima za cilj povećati zaštitu zdravlja pučanstva. Upravo zbog toga i ovaj zakon i ove izmjene koje su ovdje prisutne posebno lista zaraznih bolesti koja je dana značajno je da u tome dijelu imamo preventivu koja će spriječiti te zarazne bolesti. Jedna od preventivnih radnji o kojima se ovdje spominje svakako je dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija. O tom dijelu bih nešto rekao, jer upravo dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija je obveza koja u zaštiti zdravlja ljudi ali i higijeni proizvodnje hrane ima značajno mjesto. Normalno da sama dezinfekcija i dezinfekciona sredstva nisu čudotvorni i oni neće nas spriječiti spriječiti da se dođe do nekih oboljenja ljudi ili zagađivanja hrane ako nemamo razvijene preventivne mjere i čišćenja i održavanja higijene prostora gdje živimo, gdje proizvodimo tu hranu. Prema tome, u tome dijelu isto trebamo biti aktivni da bi i ta dezinfekcija koja se vrši bila i uspješna. Dezinsekcija je isto tako jedan skup radnji kojima uništavamo insekte. Oni su prenosioci mnogih od navedenih zaraznih bolesti. Recimo primjer da muha na sebi prenosi oko 5 milijuna mikro organizama. Znamo koji su kontakti, gdje ta muha obitava i po gnojnicama i ne znam gdje i onda se dolazi do, ako dođe u kontakt sa hranom normalno da i ljudi mogu da se zaraze preko toga, a isto tako i mogućnost mogućnost brzog razvoja. Jer od jednoga para muha imamo i jako veliki broj mladih koje se razviju u toku godine, to je čak oko milijun. Upravo zbog toga i ta dezinsekcija je jako značajna kao takova da se provodi. Deratizacija je jedan skup mjera. Provode se sa ciljem uništavanja glodavaca normalno. Oni su upravo ti isto koji su prenosioci zaraznih bolesti, ali za razliku od možda nekih drugih oni i uništavaju tu hranu. Jedan štakor godišnje pojede 25 kilograma hrane, prema tome računajte što bi se desilo da ne radimo te akcije. Međutim, mnogo više je i od onoga da ti glodavci osim što hranu uništavaju da ju zagađuju jer samo već pomisao, odnosno ako vidimo tragove da je, a znamo koji su to da je bio štakor ili miš u blizini neke hrane da ćemo doći do jednoga gađenja na tu hranu i ljudi ju, normalno neće koristiti, prema tome i ekonomska šteta. Bolesti od glodavaca, normalno također, ja ću samo spomenuti jednu koja je bila posebno prisutna u Slavoniji i Baranji poslije mirne reintegracije kada su nam ovi preko govorili da nemaju trihineloze, međutim poslije toga upravo je bila jedna epidemija i upravo mnoge mjere su upotrebljavane da bi se to stanje saniralo. Prvenstveno, to je bilo trihineloskopski pregled mesa, ali isto tako i obvezne deratizacije koje su tako u Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj županiji bile propisane i bile su besplatne i provodile su se kao takove. Normalno da pregled mesa je bio neophodan jer i mnogi oni koji su konzumirali kobasice, nedovoljno pečeno meso ili nešto slično doživjeli su da su im cijele familije bile zaražene sa trihinelom i kao takovi da su ostali bolesnici do kraja života. Isto tako pitanje dezinsekcije vezano je i za bolesti koje prenose insekti. Kod nas je hvala Bogu malarija reducirana kao takova, ali 900 tisuća vrsta insekata u svijetu postoji i normalno da će pojedine vrste ponovo da se pojavljuju kod nas, evo čitamo oko tog tigrastoga komarca koji isto je jedan od nekih novih insekata insekata koji se pojavljuje i kod nas i može izazvati određena oboljenja. Pitanje kako se riješiti i glodavaca? Znamo uvijek da je bilo ono kaže kad se štakori ugibaju u luci dolazi kuga ili je došla kuga itd. Mi trebamo znati da ti štakori žive i razmnožavaju se uz čovjeka, u nastambama, ima nekih koji se razmnožavaju van, a žive u nastambama i oni koji i žive i rade, odnosno uništavaju hranu vani na poljima. Prema tome, to su jedna populacija koja je u velikoj ekspanziji može biti i upravo zbog toga i deratizacija sa otrovima koja se provodi dolazi do takovih situacija da danas već imamo drugu generaciju antikoagulansnih otrova nastaje otpornost glodavaca prema određenim otrovima. Oni ne ugibaju od njih jer se puno mišjih mora dati i zbog toga za sprječavanje razvoja ovih populacija, deratizacija, obvezna deratizacija je jedna od osnovnih potreba. I sada na kraju, vezano pokušavajući da dadem jedan značaj ovome postupku postavlja se i pitanje da li sa ovim promjenama ovaj zakona daje manju zaštitu ili veću zaštitu? preventivni pregledi trihineloskopske obvezne uz deratizaciju sprječavaju razvoj određenih bolesti, što je evidentno dokazano. Prema tome, kako ćemo i možda bi bilo mi drago da čujem pitanje ovih preventivnih DDD-a i obveznih DDD-a. Kako razlikovati to i vrlo je bitno da povežemo to sa stvarnim potrebama jer to je ono što treba i što često puta odlučuje se da li će biti obavezna ili preventivna deratizacija, pitanje koliko ona košta i tko ju plaća? Mislim da te dileme ne bi trebale u mnogim situacijama biti jer je loše ako se s takvim dilemama i odlučujemo tko će platiti i da li će biti plaćena ili ne jer najlošije bi bilo svakako da donošenje odluke o tome da li će biti preventivna deratizacija koja vjerojatno je nešto sufinancirana ili je plaćaju sami stanovnici ili obvezna deratizacija kada je ona obvezna, kada se vrši na cijelom području jer deratizaciju ako sustavno sustavno ne napravimo na svim u svakom dvorištu, onda je to neuspjela deratizacija. I zbog toga mislim da bi bilo najlošije kada bi financije, odnosno financijski stručnjaci odlučivali o tome da li će biti deratizacija preventivna ili obvezna, da li će se izvršiti ili neće se izvršiti i kako će biti Mislim da je to ipak konačnu odluku trebaju dati ljudi iz zdravstva, iz veterine, iz sanitacije, znači oni koji raspolažu i odlučuju po ovome dijelu zdravstvenom, a ne financijskom. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Dražen Jurković. Izvolite. **Jurković, Dražen** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, zahvaljujem uvaženim zastupnicima. Bilo je doista puno pitanja, što govori o važnosti teme Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ali evo da krenem najprije sa odgovorima na ona pitanja i sa pojašnjenjem onih tema koje su se odnosile na sam zakon. Pitanje je bilo tko predlaže listu ministru? U članku 2. mislim postojećeg zakona jasno navedeno da je to Hrvatski zavod za javno zdravstvo. postoji cijeli sustav načina registracije zaraznih bolesti u Hrvatskoj, a to je prijavljivanje od ordinacija opće medicine preko županijskih zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatski zavod Ministarstvu Ministarstvu zdravstva. Dakle, jasno Hrvatski zavod za javno zdravstvo je taj koji predlaže nadopunu ili eventualno skidanje zaraznih bolesti sa liste ministru zdravstva. Bilo je pitanje o nadzoru DDD-a. Nadzor dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije je reguliran sljedećim zakonom i to ćete vidjeti u sljedećem zakonu, a to je Zakonom o sanitarnoj inspekciji člankom 3. i jasno se govori u tom zakonu da nadzor nad provedbama DDD-a provode županijski zavodi za javno zdravstvo, a ukoliko županijski zavodi za javno zdravstvo provode DDD, u tom slučaju Hrvatski zavod za javno zdravstvo Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi onda nadzor. Kazne za neprovođenje su vam regulirane člankom 76. stavak 3. ovoga zakona. Pitanje prijavljivanja zaraznih bolesti u vrtićima je isto potpuno jasno i regulirano strukom. ordinacije obiteljskih liječnika su dužne prijaviti svaku pojavu zarazne bolesti nadležnih epidemiološkim službama u zavodima za javno zdravstvo, a epidemiolog onda po prijavi izlazi na epidemiološki izvid i onda poduzima potrebite epidemiološke mjere. Dakle, to je tako u svim institucijama i tako funkcionira i u dječjim vrtićima. Dopustite samo da vidim, bilo je dosta pitanja. Pitanje razgraničenja između preventivne i preventivne obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Dakle preventivna, evo ja ću sad još jednom ponoviti preventivna dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija se obavlja na osnovu epidemiološkog izvida i obavlja se da se bolest ne bi pojavila. Evo ja ću pokušati maksimalno pojasniti. Obavezna preventivna obavlja se radi sprečavanja bolesti. Dakle, obavezna preventivna deratizacija u gradovima i županijama obavlja se prema njihovim odlukama. I ono doista što moram, a bilo je u nekoliko rasprava naglašeno, to je pitanje edukacije i moram biti iskren da mi je posebno drago. Evo nešto i u svom izlaganju i kolega Bagarić je naglasio. dobro je što se u ovoj raspravi otvorila tema o ljudima i o sustavu o kojima se često ne govori, a to su ljudi koji rade u preventivi, to su ljudi koji rade u sustavima javnog zdravstva i ljudi koji rade odnosno sustav zavoda za javno zdravstvo. Kad ste postavili pitanje kolega Ostojiću, mislim da mogu odgovorno tvrditi da Hrvatska ima jedan od najboljih sustava javno zdravstvene zaštite. Poznato je da od '93. godine u Hrvatskoj funkcionira Hrvatski zavod za javno zdravstvo i 21 županijski zavod zavod za javno zdravstvo kao samostalne pravne osobe. Dakle, preventiva i svi poslovi i sve djelatnosti u sustavu zdravstvene zaštite su objedinjene u županijskim institucijama i državnoj instituciji sustava javnog zdravstva. I naravno ono što je bilo posebno pitanje, to je pitanje edukacije. Ja bih naglasio da se zakonom od '97. godine školska medicina Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti dakle školska medicina je prešla u sustave zavoda odnosno institucije zavoda za javno zdravstvo i kao takva se podijelila na onaj preventivni i na onaj kurativni dio. Kolege koje rade u zdravstvu znaju uvijek da ako su preventiva i kurativa zajedno u jednoj djelatnosti da često puta onda preventiva gubi bitku na račun kurative. Upravo zbog toga, školska medicina od '97. godine bavi se isključivo preventivom. Jedna od bitnih djelatnosti školske medicine je upravo edukacija. Dakle, standardi su 4 tisuće, na svakih 4 tisuća u Republici Hrvatskoj ide jedan tim školske medicine, provodi sistematske preglede, provodi preventivne preglede, provodi cijepljenja i provodi njihova obaveza. U programu koji plaćamo, koji plaća Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je i edukacija, dakle edukacija onih najmlađih uzrasta školske djece i studenata. ne bih se mogao složiti sa tvrdnjom da edukacija i da sustav edukacije u Hrvatskoj ne postoji. Dapače, upravo sustav edukacije u tim kategorijama školske djece je zahvaljujući ovoj, ovakvoj organizaciji školske medicine izuzetno kvalitetan. Bilo je pitanje čini mi se ili konstatacija kluba SDP-a da u Hrvatskoj ne postoji medicina rada. Ja mislim da se tu radilo o pogrešci ili lapsusu. Naime, u Hrvatskoj ne samo da ne postoji medicina rada, u hrvatskom se medicinom radi Hrvatski zavod za medicinu rada koji sad prelazi u Hrvatski Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja na radu. Mi imao formiran i zdravstveni poseban osiguravajući zavod HZZO preko kojega se financira medicina rada i preko 100 ordinacija medicine rada. Dakle, mislim da u Hrvatskoj postoji vrlo respektabilna i značajna mreža mreža u sustavu medicine rada. Također, postavljeno je pitanje konstatacija što se tiče hitne medicine. Da, tu bih se mogao složiti. Naime, pokazatelji zdravstvenih ishoda u Republici Hrvatskoj jesu što se tiče hitne zdravstvene zaštite nešto lošiji nego u razvijenim zemljama Europske unije. I upravo zbog toga Ministarstvo zdravstva je izradilo stručne podloge, a u narednoj u narednoj reformi zdravstvenog sustava upravo ide na organizaciju hitne službe na sasvim drugačiji način, a to je formiranje Zavoda za hitnu medicinu i 21 županijskog zavoda, izdvajanje predbolničke hitne medicine od bolničke, izgradnja objedinjenih objedinjenih bolničkih prijema za hitnu medicinu. I potpisali smo sa Svjetskom bankom sporazum o 18 milijuna eura kredita. U 7. mjesecu su razgovori sa Svjetskom bankom dovršeni. Dakle, 17 milijuna kredita za reformu hitne hitne medicinske pomoći. Evo, ja bih se sada zahvalio gospodinu potpredsjedniku, zahvalio bih se uvaženim zastupnicima. To su odgovori na ona pitanja koja sam ja … Da, dopustite, čini mi se da je i zastupnica Lugarić Lugarić postavila pitanje o mjerama edukacije. Naravno, nešto sam odgovorio kad sam govorio o školskoj medicini i zavodima za javno zdravstvo, ali isto tako bih skrenuo pažnju da članak 2. točka 9. ovoga zakona ne govori o edukaciji, ali govori o obavezi informiranja. Dakle, informiranje je zasigurno edukacija, dakle obaveze informiranja zdravstvenih radnika i pučanstva, dakle mislim da je to ovim zakonom regulirano. Zahvaljujem se. Hvala. Jedan ispravak. Gospodin zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Ranko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Cijeli je niz ispravaka pa ću kratko. Prvo, edukacija ne postoji, studentska edukacija, ali nema studentske poliklinike u Zagrebu. Svi mi koji imamo, koji smo roditelji djece studenata znamo da su studentske poliklinike nažalost ukinute. Drugo, prosvjećivanja nema, nema javno zdravstvenih akcija. Primjerice pušenje. Zabranjujemo pušenje sada, a zadnjih pet akcija niti jedna javno zdravstvena akcija koja bi ukazivala na štetnost pušenja, niti jedna. Ni u arhivi Sabora, ni u arhivi Hrvatske televizije niti drugih televizija. Treće, prosvjećivanje je ekstremno važno, samo dva organa možemo cijeli život bildati, to je mozak jer radimo sa 15% mozga pa mi sretnici, oni koji su sretniji mogu to podići na 20% i mišići. Za to je važna edukacija i javno zdravstveno prosvjećivanje. Treće, ne postoji, postoji na papiru Hrvatski zavod za medicinu rada, ali postoje i sjajni ljudi koji se time bave. Oni su entuzijasti, ja im se zahvaljujem. Zahvaljujem se. Ali ne postoji sustav, ne postoji zdravstvena administracija. Četvrto, peto državni tajniče, djela a ne riječi čine zdravstveno prosvjećivanje. konačnom prijedlogu zakona.